Raspravit ćemo - Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2012. godinu Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske. Materijal ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti zamjenik ministra unutarnjih poslova gospodin Evelin Tonković. Izvolite. Hvala potpredsjednice. Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Polazna osnovica za izradu plana 2012. godine bilo je utvrđeno minsko sumnjivo područje u veličini od 745,5 km2, područje isključivo zagađeno neeksplodiranim ubojni sredstvima u veličini od 7,3 km2 i planirana financijska sredstva u iznosu od 345 milijuna 750 tisuća kuna, od čega za poslove humanitarnog razminiranja 302 milijuna 657 tisuća kuna. Provedbom razminiranja i općeg izviđanja u 2012. godini ukupno je u Republici Hrvatskoj uklonjena opasnost od minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava s površine od 67 milijuna 278 781 m2. Poslovima Poslovima razminiranja kroz 254 idejna projekta pretraživanja i razminiranja uklonjena je minska opasnost površine od 26 Poslovima razminiranja u cilju redukcije kroz 17 idejnih projekata razminiranja uklonjena je minska opasnost sa površine od 3 Sukladno navedenom, u 2012. godini u Republici Hrvatskoj ukupno je razminirana površina veličine 30 milijuna 491 455 m2. Općim izviđanjem u cilju izrade projekte dokumentacije i ažuriranja minski sumnjivih područja ista su smanjena za 29 Općim izviđanjem po izvršenju razminiranja u cilju redukcije smanjena su minska sumnjiva područja za još 7 milijuna 354 metra iz čega proizlazi da je u 2012. godini minsko sumnjivo područje Republike Hrvatske smanjeno općim izviđanjem za 36 Sukladno navedenom veličina minski sumnjivog područja i područja zagađeno isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2012. godine iznosila je 685,5 km2. Poslovima razminiranja u 2012. godini uklonjena je opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodirani ubojnih sredstava u Republici Hrvatskoj s površine od 30 milijuna 491 m2 od čega metodom pretraživanja 10 milijuna 59 395 m2, a a metodom razminiranja 20 milijuna 432 060 m2. Stoga Plan humanitarnog razminiranja za 2012. godinu u dijelu koji se odnosi na razminiranje je ostvaren sa 92%. Najveće učešće u strukturi razminiranih površina s udjelom od 64,2% imaju poljoprivredne površine, zatim šumske površine te makija i krš. Nadalje, dana 31.12.2012. minski sumnjivo područje Republike Hrvatske obilježeno je sa 13516 oznaka minske opasnosti. Pored toga područja zagađena isključivo neeksplodiranim ubojnim sredstvima označena su sa 383 znaka opasnosti. U 2012. godini poslove stručnog nadzora provodilo je 24 pirotehničara nadglednika i 12 pirotehničara nadzornika. Ukupno je doneseno 479 rješenja o pregledu, izvedbenih projekata izmjena i dopuna, izvedbenih projekata. Od toga su donesena 463 pozitivna rješenja i 16 negativnih rješenja. Obavljeno je 192 uvođenja u posao. Ukupno je provedeno 778 stručnih nadzora u tijeku obavljanja poslova pretraživanja i razminiranja. Stručni nadzor nad obavljenim poslovima obavljen je na 5086 kontrolnih uzoraka veličine 535946 m2 što čini 1,76% ukupne pretražene i razminirane površine. Obaveza je minimum 1%. Tijekom realizacije na projektima na kojima je proveden stručni nadzor nad obavljenim poslovima pretraživanja i razminiranja pronađeno je i uništeno 2150 protu pješačkih mina, 2331 protuoklopnih mina i 4371 komadni neeksplodiranih ubojnih sredstava. Na ukupno 5 projekata tijekom provođenja kontrole kvalitete pronađena su minska eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva, te je naloženo ponavljanje poslova na površini od 338 321 m2. Kao i prijašnjih godina u 2012. godini najveći izvor financiranja poslova razminiranja bio je Državni proračun Republike Hrvatske koji sudjeluje u financiranju za 61%. Pravne osobe odnosno investitori sudjelovali su u investiranju, u razminiranju sa 25,7%. Donacije su u ukupnom iznosu sudjelovale sa 4,8% a EU je kroz IPA projekte 2009. i 2010. sa 8,4%. Prosječna cijena svih ugovorenih poslova razminiranja u 2020. godini bila je 7,66 kuna na metar kvadratni bez PDV-a što je za 10,8% više u odnosu na 2011. godinu. Od planiranih 305 milijuna 362 762 kune ostvareno je 272 milijuna 628 887 kuna što je 89,3% planiranih sredstava. Državnim proračunom za 2012. za Hrvatski centar za razminiranje ukupno planirano financiranje u iznosu od 305 milijuna 362 762 kune. Pravne osobe, investitori financirali su poslove razminiranja u ukupnom iznosu od 69 387 809 milijuna kuna. U 2012. godini najveći udio među pravnim osobama kao i u prethodne tri godine ostvarile su Hrvatske šume d.o.o. koje su ostvarenje sredstava pravnih osoba sudjelovale sa 43,2%. Sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju edukacija o opasnosti od mina i pomoć žrtava mina provođena je tijekom 2012. godine uz koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje i u suradnji sa tijelima državne uprave sukladno njihovim nadležnostima, te domaćim međunarodnim organizacijama i udrugama. Na žalost, tijekom 2012. godine dogodila su se dva minska incidenta i jedna minska nesreća u kojoj su stradale tri osobe. U minskim incidentima jedan pirotehničar je na žalost smrtno stradao, a jedan je zadobio lakše tjelesne ozljede. U minskoj nesreći smrtno je stradao i jedan civil. Ukupno je u RH od 1991. godine do 31. prosinca 2012. godine u 1346 minskih incidenata i nesreća stradalo 1965 osoba od čega 508 osoba smrtno. Sukladno iznesenim podacima Izvješću je vidljivo da je Plan humanitarnog razminiranja za 2012. godinu izvršen gotovo u cijelosti. Poslovi humanitarnog razminiranja su ugovoreni u obimu većem od planiranog. Obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog područja, koordinacija i edukacija o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina te međunarodna suradnja izvršeni su u obimu i na način kako je to utvrđeno planom za 2012. godinu. Iako je ovim Izvješćem o ostvarivanju Plana humanitarnog razminiranja i utrošenih financijskim sredstvima za 2012.godinu utvrđeno gotovo u cijelosti izvršenje plana humanitarnog razminiranja za 2012.godinu kojeg je donijela Vlada RH na 61.sjednici, potrebno je istaknuti niže navedenu činjenicu bitnu za ostvarivanje strateških odluka vezanih za protuminsko djelovanje u RH. Nacionalnim Nacionalnim programom protuminskog djelovanja kojeg je donio Hrvatski sabor u rujnu 2009.godine planirano je ukupno smanjenje minski sumnjivog prostora RH u 2012.godini za 134,5 Programom je utvrđeno razminiranje površine veličine od 69,8 km kvadratnih obzirom da su raspoloživa financijska sredstva za 2012.godinu iznosila 268 milijuna kuna što je dva puta manje od utvrđenih programom ostvarenje dijela programa u 2012.godini a koje se odnose na razminiranje nije bilo moguće izvršiti u programom planirane veličine. I na kraju samo bih pripomenuo da je na dan 31.prosinca 2013.godine ukupna veličina minski sumnjivo područje i područja zagađenog isključivo na eksplodiranim ubojnim sredstvima u RH iznosi 613,6 km da se prostire unutar 91 grada i općine u 12 županija i da je obilježeno sa 12 868 oznaka koje ukazuju na minsko opasnost i mogući pronalazak neeksplodiranih ubojitih sredstava. U razdoblju od osnutka Hrvatskog centra za razminiranje do danas ukupno je u RH u poslovima humanitarnog razminiranja uloženo 4,2 milijarde kuna. državni proračun je sudjelovao sa 59% u ukupnim sredstvima za razminiranje odnosno s ukupno 2,48 milijardi kuna. U razdoblju od 1991.-2014.u 1353 minska incidenta i nesreće stradalo je nažalost nažalost 1976 osoba od čega 510 osoba smrtno. Hvala. Hvala i vama zamjeniče. Imamo jednu repliku, Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa gospodine zamjeniče, vidi se da je vrlo iscrpno ovo izvješće i naravno i sami ste rekli da je plan izvršenja bio u cijelosti. Međutim niste spomenuli a nisam ni pronašla čitajući ovo izvješće ništa o razminiranju podmorja. Znamo da za ostale mine imamo iz prijašnjih svjetskih ratova isto tako iz Domovinskog rata i naročito kad je NATO imao svoje akcije prema tome ispuštao se znamo iz medija, da su se ispuštale mine na jug jadrana jer se nisu mogli vraćati u u bazu sa neeksplodiranim sredstvima koje su nosili. Isto tako prošle godine je u Dubrovačkom akvatoriju bio jedan program, to je bio program, projekt iz programa Europskog zapovjedništva SAD-a za humanitarna razminiranja kad je šest delfina dovedeno na područje Dubrovačkog akvatorija, na taj način da su zapravo obilježavali te zaostale mine. Međutim, to je jedna od programa, odnosno jedna od akcija. Interesira me zapravo da li što razmišljate u tom smjeru. I kad smo već na Jadranu, kad smo već na jugu, iskoristiti ću isto tako kakvi su planovi zapravo kad će se završiti čišćenje odnosno razminiranje Dubrovačko-neretvanske županije. Evo nedavno smo imali jednu humanitarnu večeru, dan grada gdje smo osigurali sredstva, dali smo sredstva ja mislim za Senjsko-ličku županiju. Evo hvala lijepa.

Uvažena zastupnice. Ovo pitanje podvodnog razminiranja je bitno, važno. Međutim uvijek postoje prioriteti od prioriteta. Jedan od najvažnijih prioriteta je bio na neki način raščistiti ovaj kopneni dio, omogućiti ljudima da radu, da djeluju, da privređuju. Međutim, to je toliko bitno pitanje da ga je Vlada prepoznala i u tijeku je upravo sada izrada Zakona o protuminskom djelovanju u RH gdje je ovo pitanje prepoznato, postoje određeni prijedlozi, načini kako će se i taj dio obuhvatiti obuhvatiti i razminirati, omogućiti jedno sigurno korištenje našega akvatorija. Što se tiče ako sam dobro razumio ovo pitanje o Dubrovačko-neretvanske županije, ta županija će imat ono što se kaže i sreću i čast ili da će ono što se kaže potpuno očišćeni svoj prostor kao i Virovitička-podravska županija od svih ovih preostalih županija. Te dvije županije će biti u potpunosti očišćene od minsko eksplozivnih ubojnih neeksplodiranih sredstava. Nekakav planirani zamišljeni rok je koliko sam dobro informiran 4.4.2014.znači ta dva područja, te dvije županije bi bile u cijelosti sanirane, očišćene i pripremljene za jedno normalno korištenje našem stanovništvu. Hvala. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne. otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a Hrvoje Nekić. Izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče sabora, zamjeniče ministra, ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o minskom problemu i protuminskom djelovanju u RH možemo reći da je učinjen veliki vidan pomak u rješavanju ovog posebnog problema s kojom se suočila i RH u tijeku a posebice nakon Domovinskog rata. rata. RH danas je sigurna od minske opasnosti na svim dijelovima prometne infrastrukture, turističkih destinacija, područjima obnove, okućnicama i na prostorima oko objekata društvene namjene. Vlada RH prepoznala je od samog početka minski problem kao sigurnosni gospodarski i ekološki i potvrdila je to u svim ključnim sastavnicama protuminskog djelovanja prvenstveno osiguranjem stabilnih izvora financiranja u državnom proračunu, zajmovima svjetske banke i javnih poduzeća RH, Fondovima EU kao i dobrim i transparentnim odnosima s međunarodnim donatorima, zajednicom i donatorima u zemlji. Danas je ispod 90 gradova i općina te 12 županija na današnji dan još uvijek trpe posljedice miniranosti. Nažalost to je još uvijek veliki broj ali na svu sreću taj se broj svakim danom smanjuje. Površinski u strukturi prema namjeni to su u najvećim obimom šume zastupljene 62%, poljoprivredno zemljište 26% i makija i krš sa 12%. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009.-2019.godina definirane su sve pretpostavke za rješavanje minskog problema uključujući kapacitete i potrebna sredstva. Važna zadaća u narednom razdoblju je kao i do sada koordinacija edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama stradalih od mina koja se kontinuirano provodi s većim brojem organizacija i udruga kao i sa tijelima državne uprave. Uz pravilno odabiranje prioritetnih projekata konstantnu edukaciju, broju žrtava se iz godine u godinu smanjuje za zadnje stradavanje, da se zadnje stradavanje djece dogodilo 2004.godine dok je nažalost i ta žrtva je previše u prošloj godini 2013.imali smo jednu žrtvu stradavanja od mina. Potpisani su mnogi sporazumi sa desetak zemalja u svijetu kojima želimo našim znanjem i iskustvom pružiti stručnu pomoć i nadalje naše temeljne zadaće bit će da svim danas dostupnim metodama smanjujemo minski sumnjivi prostor, kontinuirano upozoravamo na postojeću minsku opasnost, održavamo obilježenost minskih sumnjivih prostora, provodimo sve propisane mjere, kontrole na radilištima razminiranja. Cilj nam je dostići ulogu stabilnog i učinkovitog partera u svjetskoj protuminskoj zajednici a stečeno iskustvo, znanje i sposobnost ugraditi u globalni problem mine u svijetu. u svijetu. Za što se tiče humanitarnog razminiranja u 2012.godini odobrena su i utrošena financijska sredstva u iznosu od 272 637 milijuna kuna. Na dan 1.siječnja 2012.godine ukupna veličina minski sumnjivog područja i područja zagađena isključivo neeksplodiranim ubojitim sredstvima u RH iznosila je iznosila je 752,8 km kvadratnih i prostirala se unutar 101 grada i općine i 12 županija a bila je obilježena sa 16 tisuća 250 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojitih sredstava. Kada spominjemo ove oznake moram spomenuti i neodgovorno i gotovo zastrašujuće ponašanje pojedinca koji te oznake uklanjaju i na taj način zaista dovode u pitanje brojne živote. U 2012.godini planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva, znači smanjenje minski sumnjivog područja i područja zagađenog isključivo neeksplodiranim ubojitim sredstvima RH za 67,1 km razminiravanje 12 km kvadratnih oranica, pokretanje sustavnog uklanjanja minske opasnosti u parku prirode Kopački rit, održavanju obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog područja RH, koordiniranje aktivnosti edukacije o opasnostima od minama i pomoći žrtvama te pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici. U 2012.godini izvršeno je sljedeće, smanjeno je minski sumnjivo područje i područja zagađenog isključivo ne eksplodiranim ubojitim sredstvima RH za 67,3 km kvadratnih, od toga poslovima razminiranja 30,5 km kvadratnih a provedbom općeg izviđanja 36,8 km kvadratnih. Za izvršenje poslova razminiravanja planirano je 305,4 milijuna kuna a odobreno i utrošeno 272,6 milijuna kuna. U 2012. godini tijekom izvođenja poslova razminiravanja pronađeno je i uništeno 2150 protupješačkih i 2331 protuoklopna protuoklopna mina i 4371 komad neeksplodiranih ubojitih sredstava. Od ukupno ugovorenih poslova razminiravanja 35,2% bili su prioriteti sa stanovišta sigurnosti, 57,5% prioriteti vezani uz socioekonomski razvoj i 7,3% ekološki prioriteti. Razminirano je 13,2 km kvadratnih oranica što je prebačaj 10% u odnosu na planirano. Održana je obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog područja RH na dan 31.prosinca 2012.godine minski sumnjivo područje i područje zagađeno isključivo neeksplodiranim ubojitim sredstvima obilježeno obilježeno je s 13,889 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak neeksplodiranih ubojitih sredstava. Također provođena je edukacija o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina, provođena je tijekom 2012.godine uz koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje i u suradnji s tijelima državne uprave sukladno njihovim nadležnostima te domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protiv minskog djelovanja u međunarodnoj zajednici provođeno je kroz različite oblike suradnje s preko 25 zemalja. Održano je 9. međunarodno stručno savjetovanje humanitarno razminiranje 2012. godine koje se odvijalo pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Ive Josipovića. Zahvaljujući stručnosti ljudi iz Hrvatskog centra za razminiranje i samim pirotehničarima koji rade na terenu i naporima Vlade, sigurni smo da će se strateški cilj iz nacionalnog programa i realizirati. Dopustite mi još par stvari da kažem, znači što se tiče, evo zamjenik je već spomenuo da se u prvom kvartalu 2014. godine očekuje kompletno razminiranje Dubrovačko-neretvanske županije i tu je jedna znakovita gesta i samog župana Dubrovačko-neretvanske, pardon gradonačelnika Dubrovnika i donacija njegova od 200 tisuća kuna za razminiravanje Ličko-senjske županije. Virovitičko-podravska županija, planira se njeno potpuno razminiravanje u tijeku 2014. godine dok se Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska županija planiraju razminirati u toku 2015. godine. Važno je za naglasiti i samo restrukturiranje Hrvatskog centra za razminiranje koji je do prošle godine imao zaposleno zaposleno 2 zamjenika i 6 pomoćnika, dok je nakon restrukturiranja taj broj pao na ravnatelja i 3 pomoćnika što je zasigurno smanjilo i same troškove centra. Sve što se radi, radi se po prioritetima i u dogovoru sa županima bez obzira iz koje političke stranke ili opcije oni dolazili tako da je ovaj posao zaista hvalevrijedan, znači lišen svakog političkog utjecaja. Budući da dolazim iz Osječko-baranjske županije, evo dopustite mi da kažem da su u Osječko-baranjskoj županiji od mina očišćene sve poljoprivredne površine i što je zaista mislim važno za istaknuti. Isto tako što se tiče Osječko-baranjske županije gotovo 1/5 svih poslova, da li je to na žalost ili na sreću, nažalost što je previše mina na tom području, poslova razminiranja izvršeno je u Osječko-baranjskoj županiji. I za kraj dopustite, znači klub SDP-a će podržati ovo izvješće. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Nekić, lijepo ste to govorili u raspravi o Izvješću o provedbi plana humanitarnog razminiravanja i utrošenim financijskim sredstvima. moja pozornost je upravo na ovom dijelu utrošena financijska sredstva za 2012. godinu. Naime govorili ste o tome da smo imali i financiranje od strane države, ali i od strane donatora. Ne znam je li vam poznato, ali možda će možda će ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje možda bolje znati pa će nam kasnije možda i reći, da je npr. u Karlovačkoj županiji bila posjeta američke delegacije koja je htjela donirati sredstva za razminiranje u Karlovačkoj županiji, ali kada su čuli da moraju platiti PDV, dakle porez na sredstva za razminiranje onda su bili poprilično ljuti i odustali su od takve nakane da uplate sredstva preko Hrvatskog centra za razminiranje, dakle u korist razminiranja Karlovačke županije. S obzirom na novi zakon i zakonsku regulativu mislim da će ta sredstva iz donacija biti biti puno manja nego što su bila ranije i da bit će manji broj onih koji će se odlučiti na donaciju pod ovakvim uvjetima. To nije dobro i mislim da to osporava ukupan, dakle cjelokupno razminiranje hrvatskog teritorija i produžava ga

Uvaženi kolega Grubišić, evo zaista moram priznati nisam upoznat sa ovim slučajem koji spominjete i ovo što spominjete što se tiče PDV-a, to je zapravo stvar o kojoj se da diskutirati i slažem se da bi zasigurno veći broj donatora na tom području bio da su oslobođeni plaćanja PDV-a. Tu se možemo složiti. Kažem, što se tiče samog razminiranja, napravljeno je puno. Vi kažete da izražavate sumnju oko same provedbe strategije razminiranja. Mi se zaista nadamo, kažem, da će zahvaljujući i naporima djelatnika Hrvatskog centra za razminiranje, a i samih pirotehničara taj posao biti napravljen prema planu i da će Hrvatska 2019. godine biti očišćena od mina.

kolegice i kolege u ovako brojnom sastavu, nije baš nevažna tema. Izvješće o kojem raspravljamo, iskreno rečeno diskutabilno je s obzirom da je ravnatelj ako se ne varam u veljači prošle godine došao na tu poziciju, tako da u suštini on ajmo reći da je u situaciji braniti mada i zamjenik ministra ustvari ga predstavlja to izvješće, braniti izvješće svog prethodnika. Sada sam evo razgovarao sa kolegom Milasom malo da evociramo uspomenu na djetinjstvo, vjerujem da nas ima više ovdje barem ovako kada šacnem koji smo čitali nekada onaj Politikin zabavnik i on je imao rubriku Vjerovali ili ne. Pa i ja sam ovdje našao na nešto što spada u kategoriju vjerovali ili ne, ali nisam mogao vjerovati. Član Upravnog vijeća HCR-a ne veze sa ovim izvješćem, član Upravnog vijeća HCR-a je gospodin Goran Radman, mislim tu sam ostao zatečen i neću dalje o tome. To je čisto da čisto da malo uz zrnca kave što bi rekli. Što se tiče samog izvješća Što se tiče samog izvješća naglašeno je da se zadana količina ili zadana vrijednost se ostvarila između ostalog općim izvidom. Opći izvid barem koliko sam ja upoznat, a priznam nisam ja neki stručnjak po tom pitanju, ali ponešto i pratim, opći izvid je onako vrlo varljiva kategorija koja bi se mogla svesti, ne kažem da je ali mogla svesti na to da svake godine prije izrade ovakvog izvješća i slanja u Sabor da se općim izvidom jedna određena površina makne iz minsko sumnjivih područja područja i onda nakon toga utvrdimo da možda ona ipak je zagađena s nečim. Ali dobro to prepuštam na savjest onima koji podnose ta izvješća, a i onima koji ta njihova izvješća kontroliraju. Ono što me ipak zateklo je izvješće koje sam pročitao izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost s rasprave o ovom izvješću pa veli "predstavnik predlagatelja je istaknuo kako će se pristupiti redefiniranju Nacionalnog programa protuminskog djelovanja te će izmjene Vladi RH predložiti Hrvatski centar za razminiranje. Izmjene su potrebne ne samo zbog nedostatnih sredstava nego i poradi tehnološkog napretka u razminiranju čime se mijenja i potreban broj ljudi". Koji je to tehnološki napredak? Ja koliko sam upoznat, opet tvrdim nisam neki pretjerani stručnjak, ali metaldetektori su koliko ja znam isti već 10 godina i 10-ak godina se isti isti pojavljuju. Oni programi koji su bili probni poput istraživanja utjecaja ne poljoprivrednih gnojiva na travu unutar minskog polja i pčele u razminiranju nisu dali nikakvih rezultata. Znači da je tehnološki napredak reduciranje, tzv. redukcije ili bio bi možda i primjeren izraz mreže gdje vam se samo odrede pojedini pravci i tu se napravi izvid, ne izvid, nego tu ide pirotehničar fizički i sada napravi jednu rešetku ovo između nitko ne odgovara. Da li su u mjerama uštede ukalkulirani ljudski životi onih koji će danas-sutra doći na ta budimo iskreni ipak nerazminirana područja i koji će stradati? ponavljam onu svoju tezu da Hrvatska nije Zagreb. Ovi o kojima je ovdje riječ i koji će biti obuhvaćeni s tim žive uz Kotar šumu to to je kod Petrinje između Siska i Petrinje uz Komarevo ono famozno KOmarevo kojem nismo htjeli dati status po Zakonu o područjima od posebne državne skrbi i sada će oni bit obuhvaćeni s tim, a mi ćemo ovdje u toplom, ugodnom ambijentu više-manje ugodnom, donositi takve odluke i prihvatiti ovakvo ajmo reći novo zakonsko rješenje odnosno novu verziju koja se meni moram priznati apsolutno ne sviđa s obzirom da živim u tim područjima, živim s tim ljudima. Tamo se stradavalo ne mogu se nikako s ovim nikako složiti i apsolutno sam protiv toga. Mislim da je ovo opasno i da javnost o tome treba znati. Malo prije samo razgovarali gore, gledajte najteže je kada nam dođe stručnjak i objašnjavati nešto. Što znamo mi što je opći izvid, što znamo masu tih njihovih stručnih izraza? Ma proda nam maglu samo tako. Ali iza toga se kriju vjerojatno i ljudski životi, to je ono što je opasno. U ovom izvješću ne postoji podatak o direktnim pogodbama koliko ih je bilo i koje su to tvrtke. I ja se pitam, a čemu uopće se poslovi sklapaju žurnim postupkom po pozivu? pozivu? Pazite, prošlo je 20 godina od kraja rata sada mi imamo žurni postupak po pozivu. Ono imate zadatak privreda nešto hitno mora obaviti. Ma koja privreda? Privreda samo što nije legla, ne samo što nije legla je. I sada imate nešto što morate žurno po pozivu odraditi i to normalno ide ciljano. Da li je točna informacija da postoje igre sa ponudama pa jedna firma nudi recimo 3 kune po metru, druga 5, drugi natječaj se zamjene ovi 5, a ovi 3 i i u oba slučaja najpovoljniji odustane, automatizmom ide onaj drugi? Da li je točna informacija da su neke ponude dostavljene 10 minuta nakon roka odnosno kada se vide ostale ponude sa obrazloženjem da je bila gužva u hodniku pa nisu mogle biti dostavljene na vrijeme? Da li je točno da postoji i svojevrsna nazovimo to tako igra, sa pozivnim natječajima odnosno neželjenim firmama se daju nemogući uvjeti, kratak rok za izvedbene dokumentacije, mala cijena, kratki rokovi za izvršenje ne poslovima koji su spori što znatno poskupljuje postupak. Da li je točna informacija da su neke firme pregomilale površine, ali više nitko ne pita za rokove. Da li se naplaćuju penali za probijanje rokova? Voljeli bi znati odgovore na ova pitanja. Tvrtka DIZ-EKO interesantno, neću, vi bolje sigurno znate od mene koji su akteri u toj priči, ali recimo u jednom slučaju tražila je sporazumni raskid ugovora bez posljedica, tj. da im HCR ne naplati bankovnu garanciju. HCR je odbio taj prijedlog 6.11.2012. uz napomenu da bi to bilo vrlo opasno i štetno, da bi uslijed nekih novih kadrovskih križaljki vrlo uskoro došlo do promjene stava HCR-a pa se pitam da li je promjena stava HCR-a vezana uz kadrovsku politiku ili uz stvarno stanje na terenu. O istoj toj situaciji, o istoj toj priči je upoznat MUP i što bi po nekoj logici stvari trebalo podrazumijevat da će i reagirat, međutim barem po mojim spoznajama nije. Zapisnik o stručnom nadzoru koji ispostavlja ako se ne varam nadzornik, rješenjem ravnatelja se poništava, stavlja se van snage. To je protuzakonito djelo, a iz Kaznenog zakona nema smisla da citiram članke 291., 295. pa ću samo jedan pročitat, koji iskorištavanjem svog službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Mislim da je to vrlo, vrlo interesantno i pretpostavljam da svi pogađate da je i u ovom slučaju MUP informiran, nije bilo reakcije, barem ne one za koju ja znam. Postavljam pitanje da li je logično, možda je, ali nisam upućen, da MUNGOS kad ima potrebu za strojnim razminiranjem ne raspisuje natječaj nego tu ide direktna pogodba. Ok, možda je, ali meni upitno. Da li je logično da čovjek koji je načelnik Odjela nadzora u HCR-u je ujedno i u Nadzornom odboru MUNGOS-a. Moram priznat da mi je malo dvojbeno. Da li je logično da zapošljavanje nadgledanika i nadzornika je u domeni direktno ravnatelja, znači bez natječaja, ali što je još veći apsurd da li je logično da to piše u kolektivnom ugovoru. meni je to čudno. I na kraju, u tijeku su radovi ako sam ja dobro informiran na otprilike 2,2 milijuna m2, radi se kao radi se kao što ste rekli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, cijene su pogodne, izvođači zadovoljni, sve divno i krasno, ali se radi tamo gdje se ni divokoze ne penje. E sad ja postavljam pitanje da li je baš to prioritet. Inače Dubrovačko-neretvanska županija, ako sam dobro informiram, ima otprilike 0,8% površina pod minsko sumnjivim sredstvima, dok recimo Ličko-senjska ako se ne varam oni su rekorderi sa 19,5% i moja Sisačko-moslavačka sa 18% što je sasvim drugo zemljište. To je šumsko i poljoprivredno zemljište, za razlike od ovoga koje je i divokozama nedostupno. I ponovit ću još ono što me najviše boli, a što sam napomenuo na početku, model redukcije. Zar stvarno možemo birokratski, administrativno donest odluku da netko od te djece koja žive u tom području je manje bitno od tzv. štednje za državni proračun. U Sisačko-moslavačkoj županiji samo naselje Moščenica vam je i dan-danas u tom pojasu, Komarevo također. Zar je normalno da prođemo 20% teritorija, ne nađemo ništa i kažemo to je sigurno. Ako se što desi, ha, kolateralna žrtva administracije, možeš mislit. Nadam se da ovo nećete na ovakav način sprovest u djelo, pogotovo što imam informaciju, odnosno ne da imam ja, u medijima je, da se priprema novi zakon kojim bi upravo ovakav model bio ozakonjen odnosno legaliziran. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Novak, vidi se da ste dobro informirani u svezi i Hrvatskog centra za razminiranje i općenito o razminiravanju i o distribuciji da kažem tako razminiranja. Naime, već je samo pitanje zamjeniku ministra kolegice Šimac-Bonačić bilo indikativno, a u svezi Dubrovačko-neretvanske županije i onih gore čuka, da kažem tako na međi između Crne Gore i Hrvatske, dakle iznad Debelog brda ili Debelog brijega gdje sam bio sa Specijalnom policijom u Konavlima od Dunavama, Dubravki, Popovićima, Vitaljini itd. itd. Ali vidi se da je Ličko-senjska županija i Sisačko-moslavačka, te dijelom i Osječko-baranjska županija, dakle sa najviše poljoprivrednih i šumskih površina sa minski sumnjivim područjima. Ovo što ste govorili o žurnom razminiranju, dakle onom što dakle ide prekoredno reklo bi se ja mislim da je to povezano u svezi Zakona o strateškim investicijama. ako se uopće javi, jer ja još do sada nisam vidio od gospodina Vrdoljaka da je i jedan strateški partner došao. Ali ako se nađe i bude nešto htio investirati to područje bude minski sumnjivo područje, onda će to biti žurno razminiranje. I na kraju ono što ste prvo rekli da, dakle sveprisutni glavni ravnatelj Hrvatske televizije, dakle čovjek koji ima valjda s obzirom na porijeklo da je iz Ogulina a tamo ima minski sumnjivih područja, pa valjda je zbog toga uvršten i s obzirom na poznavanje možda taktike JNA

podsjetili ste me na nešto oko te redukcije što sam zaboravio reći dole. Opet ako sam ja dobro informiran nije mi to struka, ove redukcije su uobičajene tamo gdje su tzv. pravilna minska polja. Nije pravilna adekvatan izraz, ali gdje su baš prava minska polja. Na žalost kod nas su u ratu ako zanemarimo onih par područja što je uglavnom ako se dobro sjećam iz nekih emisija uglavnom se to odnosi gore prema mađarskoj granici. Sve ostalo je da ne kažem radili smo mi, pa ste došli vi, pa ste radili vi, pa tako redom. Znate i sami bili ste dio toga isto kao i dobar dio ljudi još. Što se tiče Dubrovačko-neretvanske županije, dapače nemam ništa protiv i da sve županije čim prije. Ali činjenica je da Dubrovačko-neretvanska županija ima pedigre turističke županije, županije, najturističkijeg mjesta, područja, kako god hoćemo. I to je u redu. I treba skinut svu sumnju tamo, ali činjenica je da je riječ o području koji niti je dio turističke ponude niti je dostupan čak ni u svakodnevnom životu onih da ne kažem avanturista a kamoli civilnog stanovništva. Gospodina Radmana ipak neću komentirati. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Novak, bili smo svjedoci izmjene Zakona onog o javnoj nabavi gdje su limiti povećani sa 70 na 200 ili sa 200 na 500 vezano za izvođenje radova. Ali slušajući ovo što ste vi malo prije govorili, jednostavno ne mogu vjerovati. Sve mislim da ste pogriješili kad ste govorili o žurnosti, tj. izbjegavanju natječaja, izbjegavanju iako postoji tu zakonska mogućnost. Ali kad bi se radilo o žurnosti razminiranja Republike Hrvatske onda bi se vjerojatno veća suma novaca izdvajala za razminiranje, a ne izbjegavalo natječaj. Prema tome, ja očekujem ili da kažete da ste pogriješili u svojoj raspravi i da nije bilo žurnosti, dapače da su svi poslovi rađeni po natječaju ili sam ja pogriješio. Ali nemoguće je toliko godina nakon rata da se nema vremena za provođenje javnih natječaja. - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega niste pogriješili, sebe ne smatram nepogrješivim. Sjećam se da sam jedanput u životu pogriješio nešto, ali Ovo je bila zločesta upadica i nećemo je komentirati, nadam se da je moja žena nije čula. Ali dobro da ste spomenuli ovu raspravu oko javne nabave. I tad sam upozoravao na ovaj isti problem. I tad sam sa ovog istog mjesta postavio to pitanje da li je to normalno. O.k. Demantirajte nas, recite ne raspolažete dobrim informacijama, netko vas je da ne kažem prevario, obmanuo, podastro vam nešto što nisu vjerodostojni dokazi. No međutim, bojim se da ću vas razočarati i vas i kolegu Grubišića kad je spomenuo strateške investicije,

ja ću se osvrnuti samo na ovaj dio tehnološkog napretka. Evo ja smatram, možda ja krivo razmišljam da se to upravo odnosilo na povećanje kapaciteta i zapravo modernizaciju sa aspekta opreme koje će biti na raspolaganju pirotehničarima i da će to upravo povećati njihovu učinkovitost. Isto tako smatram da nije korektno, vi naglašavate uporno Dubrovačko-neretvansku županiju. i Virovitičko-podravska županija će biti prema informacijama u toku ove godine razminirana u cijelosti, a također nagodinu i Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska što mislim da nije zanemarivo. Zato mislim da nije u redu naglašavati ove …/Govornik trebaju biti razminirane. A što se tiče evo dat ću vam jedan primjer iz Osječko-baranjske županije, općina Antunovac koja je zapravo u cijelosti razminirana što se itekako odrazilo na prihode same općine. laburisti - Stranka rada)** Ma ovo što se tiče Dubrovačko-neretvanske županije nemam ja ništa da bude razminirano, a da li je to prioritet? Ovdje je riječ o minskom polju koje je uz kuće. Ne možete to stavljati u paket …/Govornik se ne razumije./…, Komeru, Mošćenica. Tu ljudi žive dan danas. Imate na sto metara od kuće imate mine i ljudi dan danas tu žive, ima i stradalih ne tako davno i to civila. A o ovom području dapače, neka bude razminirano ali prioriteti bi trebali se znati. A ovo što ste rekli o unapređenju. Lijepo je da vjerujete u nešto, znate ali imamo previše godina. Bajke su onako prilagodljive nekoj drugoj životnoj dobi, a ne ovoj našoj. I evo vidite da kolega Milas se onako od srca nasmijao, jer i on vjeruje u bajke. A ovo je baš bajka! Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a Zvonko Milas. Izvolite kolega. **Milas, Zvonko (HDZ)** zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. evo kratko prije nego počnem. Onaj tko ni u šta ne vjeruje taj definitivno ima nekakav problem i vrijeme mu je da počne. Da prijeđemo na Izvješće. Sigurno je da bi ovo Izvješće imalo veću svrhu da je raspravljeno tijekom prošle godine, premda je ovdje zaista došlo u lipnju pogotovo da je raspravljeno prije donošenja proračuna za 2014. mislim da bi imalo drugačiju težinu i da bi možda i proračun malo drugačije izgledao nego što izgleda. Ali kad pogledamo neka druga izvješća kao što je primjerice Izvješće HRT-a koje još iz 2011. čeka svoje vrijeme za raspravu onda je ovo Izvješće dobro i prošlo. Gospodin Tonković je nešto govorio generalno o razminiranju, pa evo ja isto mislim da bi možda bilo dvije riječi dobro reći uopće da se malo prisjetimo cijelog procesa, odnosno povijesti protuminskog djelovanja. dakle, s obzirom na način, subjekte i vrijeme možemo to djelovanje razdijeliti u tri razdoblja '91., '95. Dakle, vrijeme kad je težište bilo, kad je težište uvjetovano ratom, borbenim operacijama. '96. do '98. kad je donesen i Zakon o razminiranju i kad je i osnovan '98. Hrvatski centar za razminiranje i na koncu od '98. kada sve poslove koordinaciju, upravljanje preuzima Hrvatski centar za razminiranje i na koncu i u 2009. kad je donesen Nacionalni program protuminskog djelovanja. Upravo zbog toga sam ovo i spomenuo. Kako je rekao gospodin zamjenik Nacionalnim programom protuminskog djelovanja za 2012. utvrđena su potrebita financijska sredstva u iznosu od 555 milijuna i 500 000 kuna, a utrošena su 2072 milijuna i 637 000 kuna. Dakle, vidi se da su sredstva osigurana iz proračuna i donacija za 2012. upola, čak i više manja od onih utvrđenih Nacionalnim programom. Iz toga je jasno kristalno da ovakvim financiranjem strateški cilj, dakle Hrvatska bez mina utvrđen nacionalnim programom neće bit ostvaren u roku u kojem je predviđen, a to je kraj 2019. to je kraj 2019. godine. Bitno je ovdje reći da je današnja Vlada, odnosno koalicija u svom predizbornom programu Planu 21 najavljivala povećanje financijskih sredstava za provedbu humanitarnog razminiranja. Međutim, na žalost 2012., 2013. koja je isto iza nas, a i prema sredstvima koja su iz proračuna osigurana za 2014. demantiraju nas i vidimo da od toga neće biti ništa. Tu se posebno referiram i ističem 2014. godinu pošto je 2013. na žalost prohujala za nju je predviđeno iz proračuna što iz donacija oko 255 milijuna kuna što je, dakle znatno ispod onih 572 milijuna predviđenih Nacionalnim programom. Svjesni smo cjelokupne trenutačne situacije u gospodarstvu, ali mislim da je doista potrebno uložiti maksimalne napore i osigurati maksimalna sredstva koja jesu predviđena Nacionalnim programom. uvjetno rečeno najkritičnija djelatnost protuminskog djelovanja. Dakle, i Nacionalnim programom je predviđeno 2013. i 2014. najizdašnije, dakle dakle najvećim mogućim financijskim sredstvima koristiti za razminiranje upravo iz razloga što je 2013. velim, ali evo sad posebice referiram se na 2014. ključna. Ona je prijelaz prema, dakle u provedbi humanitarnog razminiranja gdje dolazimo u mogućnost korištenja strukturnih fondova, dakle sredstava iz strukturnih fondova EU. I da je ova godina isfinancirana onako kako je predviđena Nacionalnim planom protuminskog djelovanja i da je sve pripremljeno vezano za izvlačenje sredstava iz strukturnih fondova mislim da bi cilj, dakle Hrvatsku bez mina do konca 2019. mogli postići. U tom smisli i koristim ovo izvješće i apeliram na Vladu, dakle na gospodina Tonkovića kao njenog predstavnika ovdje, a i na sve nas da u rebalansu koji je i najavljen i koji će vrlo brzo doći pokušamo svi zajedno iznaći sredstva odnosno financirati ovu neizmjerno važnu djelatnost kako u sigurnosnom, socijalnom, ekonomskom, demografskom i svakom drugom smislu i siguran sam da ćemo oko toga postići, da ćemo svi postići konsenzus. da je pozicioniranje i promoviranje protuminskog djelovanja, dakle sustava koji imamo izvan granica Republike Hrvatske iznimno važno. Imamo dobro razvijene vještine, imamo veliko iskustvo i tehnologiju dapače koju možemo ponuditi kao brend u više područja gdje je i gdje će ovakva djelatnost biti potrebna. Prema tome držim da Vlada, posebice kroz Ministarstvo vanjskih poslova može i mora biti iznimno djelotvorna u lobiranju kako bi se afirmacija ovakve naše možemo slobodno reći brend djelatnosti ostvarila izvan granica RH. Iz izvješća vidimo da je plan razminiranja za 2012.ostvaren 92% različito od županije od 43% u Dubrovačko-neretvanskoj do 109 u Vukovarsko-srijemskoj. Najviše se razminirala poljoprivredna površina što je iznimno važno a najveći investitor kao i do sada bile su Hrvatske šume. Sve to naravno stvara uvjete za proizvodnju, proizvodnju, za daljnji povratak, naseljavanje, dakle sve ono što građanima RH znači svakodnevni siguran život. Izvješće je samo po sebi dobro koncipirano i na njega nemam bitnih zamjerki osim što mislim da opet treba, trebamo se možda podsjetiti nekoliko riječi reći uopće o zanimanju pirotehničara koje je definitivno jedno od najtežih i zbog čega moramo težiti svi da ti ljudi dobiju najbolje moguće uvjete kako bi se maksimalno mogli posvetiti onome što rade, odnosno kako bi nesreća u tom njihovom njihovom teškom poslu bilo što manje. Vidimo da je kroz 2012.ili bolje rečeno od 2011.-2013.dogodila se dva minska incidenta, jedna minska nesreća koja su imala stradanja sa smrtnim posljedicama za dvije osobe i jedno lakše ranjavanje i da je to pad u odnosu na smanjenje dakle u odnosu na prethodno razdoblje ali ponavljam, mislim da moramo težiti odnosno raditi na tome da te nesreće premda je djelatnost razminiranja sama po sebi opasna i nesreće se događaju neovisno o ljudskom faktoru ali velim moramo stvarati uvjete gdje će one biti što manje zastupljene. priliku i spomenuti odnosno postaviti pitanje što je sa Zakonom o humanitarnom razminiranju, ono je trebalo biti doneseno još prošle godine, koliko znam još prijedlog nije pušten ni u javnu raspravu. Ja se nadam da to nije odgovor na sva ova pitanja koja su postavljena u prethodnim raspravama, odnosno da to nije pokazatelj pravi koliko Vlada drži do razminiranja, odnosno koliko je problem mina i svega onog što mine znače u tom smislu za RH bitno ovoj Vladi odnosno ovoj vlasti koja je izabrana prije dvije godine. Mislim da moramo reći kako se dosad sve ono što je učinjeno kroz ovo izvješće može na neki način prihvatiti, dapače ali sve ono što se čini u financijskom smislu pa i u ovom drugom, recimo spomenut ću da je u zadnje dvije godine koliko znam osnovan Ured za razminiranje Vlade RH koji je ako se ne varam sistematiziran sa 10 radnih mjesta od kojih je 7 popunjeno i obzirom da donekle poznajem sustav hrvatskog centra za razminiranje, meni uopće nije jasno zbog čega je taj ured Koliko znam polovina djelatnika tamo je namijenjena odnosno predviđena upravo za Europske strukturne fondove a s druge strane znam da Hrvatski centar za razminiranje ima odjel za međunarodnu suradnju i za Europske fondove, znam da su dobro strukturirani, da imaju kadrove koji to mogu napraviti i mislim da je ovo samo još jedna administrativna priča koja nažalost godišnje povuče par milijuna kuna koje su se definitivno možda mogli iskoristiti u u nekakvoj drugoj ulozi, za nekakvu tablu koja je ljudima bitna, koja nekome znači život ne mogu reć da je to po meni bio dobar potez Vlade RH. Na kraju Klub HDZ-a će podržati izvješće, međutim još jednom istaknut ću potrebu za iznalaženje sredstava kako bi godinu koja je pred nama ostvarili u maksimalnom učinku i velim što bi moglo ukoliko zaista se prione poslu na način kako to treba, dakle govorimo o izvlačenju sredstava iz Fondova EU, zaista bi mogli ostvariti strateški cilj ne radi toga da ostvarimo strateški cilj radi cilja nego radi toga da Hrvatska doista postane sigurna zemlja bez mina što će biti na dobrobit svih onih kojima ta zemlja život znači. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo s replikama, Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zaista razminiranje zagađenog područja Hrvatske koji su nam ostavili najpodmukliji oblici ratovanja u zadnje vrijeme a to je u našem Domovinskom ratu, Srbojugoslavenska vojska je od nacionalnog interesa i dobro ste govorili kolega. Kad ste govorili vezano za potrebu toga i za potrebu osiguravanja proračunskih sredstava i zaista većina javnosti se zanima, kolega je govorio o rekonstrukciji hrvatskog centra za razminiravanje i onda se postavlja pitanje kada ćemo dobiti bilo kakvo izvješće ovog vladinog ureda isto tako za razminiravanje i koja je onda njegova uloga kad ono u proračunskim sredstvima je potrošilo 1,14 milijuna kuna ali samo isključivo na administrativne potrebe. Naravno, ono što je jako važno a to je poljoprivredno područje rečeno je u nacionalnom planu da će do 2015.godine biti očišćene sve mine sa oranica, sami ste rekli do 2019. godine da bi trebalo cijelo područje biti, međutim proračunska sredstva se svake godine sve više i više smanjuju i ja naprosto sumnjam, ne znam, možda gospodin ravnatelj, evo ga, ima neku drugu informaciju i zaista misli da će se to desiti. Ono što mene još dodatno zanima, odnosno o čemu bih htjeli da ovdje večeras netko progovori, ako ne, onda barem ravnatelj u završnoj, a to je, evo i Kopački rit, ali to je i Velebit i neki naši drugi parkovi prirode koji, otvoreni smo, evo samo završno ću reći, nedavno sam gledala emisiju o Velebitu koji turistički, naravno se prezentira, ali još uvijek postoje minom zagađena područja i što je najgore oni su odmah u neposrednoj blizini staza po kojima se kreće. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Razumjeli smo. Imamo odgovor, kolega Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Sumrak, evo kratko. Dakle, ja sam rekao u svojoj raspravi što mislim i kako razmišljam o financiranju tekuće godine, kao što velim, ova '13. je već nažalost za nama. Dakle, doista mislim da o razminiranju odnosno o problemu mina treba pristupiti doista zajednički, doista maksimalno angažirano, naravno u financijskom smislu. Mislim da nitko u ovoj zemlji ne bi imao ništa protiv da se iznađu sredstva predviđena nacionalnim programom i da tu djelatnost, dakle financiramo onako kako ona zaslužuje. O uredu ja ne bih sada špekulirao, ja sam rekao ono što znam istakao sam svoje mišljenje, ali da li oni odgovaraju onome za što jesu postavljeni ili ne, to ćemo vjerojatno vidjeti jednog dana, na koncu to vjerojatno zna i onaj čijom odlukom jesu formirani. iskoristit ću ovu repliku, ne znam gospođi Bonačić, pitala je za podmorje, Jadran. Dakle, u planu javne nabave od Ministarstva obrane predviđeno je podmorsko vozilo ili podmornica koja će upravo biti ta koja će sredstva iz II. Svjetskog rata i iz Domovinskog rata, ima zadaću da to čisti i da to skida, tako da. Ne znam da li sam shvatio vaše pitanje upućeno i da li sam vam Hvala. Martina Banić, replika. Izvolite. **Banić, Martina (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Milas, u svom izlaganju spomenuli ste Plan 21 i rekli ste da je tim planom bilo predviđeno povećanje sredstava za razminiranje. Ako sam dobro shvatila, dio tih sredstava trebao je biti za 2013., a dio je trebao biti za 2014., no tih sredstava nema ništa, ona su manja. Nekoliko puta ste ustvari rekli da je 2014. godina u tom smislu ključna i najkritičnija i u tom smislu apelirate da se ta sredstva makar namaknu iz rebalansa proračuna, a da bi se nakon toga moglo u nastavku raditi kroz europske fondove. Milas, ne mislite li da je malo kasno za europske fondove obzirom da i ovih dana slušamo kakva je situacija vezana uz povlačenje sredstava iz europskih fondova? **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Banić, da, ja jesam rekao da 2013., odnosno 2014. o njoj govorimo jer je ona aktualna, to proizlazi iz Nacionalnog programa za protuminsko djelovanje iz kojeg je evidentno da su te dvije godine trebale biti najizdašnije financirane u protuminskom djelovanju upravo zbog toga što ta priča vezana za europske fondove može tada, odnosno sada doći zaista potpuno do izražaja. Ja razumijem vaše dvojbe obzirom na sve ovo što kola po medijima ovih dana vezano za to da Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova nije dobilo ni akreditaciju, da time nismo povukli niti avans od 150 milijuna eura, itd. Sigurno da to nesnalaženje ne doprinosi ne doprinosi atmosferi koja bi mogla, ne znam, i optimizam pomaže dakle atmosferi koja bi mogla pomoći tome da sutra doista na neki način i ta sredstva kroz projekte vezana za razminiranje možemo povući, međutim, velim poznajem strukturu HCR-a, imaju dobar odjel za međunarodnu suradnju za europske fondove i mislim da ukoliko im Vlada, odnosno država doista pomogne na sve načine koji za to jesu, da oni to mogu, dakle da oni to mogu ostvariti i da mogu financirati se iz europskih strukturnih fondova na taj način i ostvariti velim cilj "Hrvatska bez mina". Hvala Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega, slažemo se u nekoliko stvari. Prvo je, sigurno se slažemo da u startu uložena sredstva za razminiranje nisu bila dostatna "Hrvatska bez mina". da ova Vlada nije dovoljno napravila. Naime, već sada prema Nacionalnom programu potrebničkog djelovanja debelo kasnimo za sredstvima koje smo trebali napraviti, ne od jučer ili prekjučer ili prije dvije godine nego već unazad skoro Hrvatskim centrom za razminiravanje s … na čelu, itekako su to stručni, ozbiljni ljudi koji su mnoge aktivnosti i mjere,

to što i govorim, dakle kad govorimo o konsenzusu, ja zaista mislim, međutim ovo drugo što sam rekao, to su činjenice. Ja uopće ne želim špekulirati, jesu ili nisu, ja samo govorim o onome što je rečeno, dakle u programu je rečeno da će biti izdašnija sredstva za financiranje protuminskog djelovanja, opet svjestan sam situacije u gospodarstvu u RH, ali ovo što vi kažete da to kasni 8 godina, pa to nije baš točno nešto znam o tom razminiranju i prijašnjih godina sredstva predviđena nacionalnim programom bila su negdje sada ne znam točno ali recimo za 2009. 300-njak milijuna, 2008.isto tu negdje i oni nisu ispoštovana do kraja, ali u velikom postotku jesu. I mislim da smo trebali, nisam imao priliku na ovaj način govoriti prije o tome jel od nedavno sam tek u ovom Saboru ali bi i tada govorio ono što govorim i sada. Mislim da na tome trebamo svi zajedno poraditi i svi zajedno apelirati prema gospodinu Tonkoviću, prema predsjedniku Sabora i Vlade. To je problem svih nas i jednostavno ne možemo zatvarati oči i ja ne želim politički prepucavati se s jedne na drugu stranu nego doslovno svi zajedno moramo učiniti nešto kako bi taj problem doveli do konačnog kraja. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Milas u završnoj rečenici ste rekli da naravno čekamo i želimo svi da Hrvatska postane sigurna zemlja bez mina i svi se u tome slažemo. Naravno da je svaki dio miniranog područja je potrebno razminiranje i zato me čudi ovo repliciranje unutar kolega Novaka i Grubišića i nije fer takav odnos prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji obzirom da smo i evo nedavno pred tjedan dana dali iz Dubrovnika upravo donaciju za jedno područje koje smatramo da je ugroženo. Isto tako je bilo govora da je to bilo neko indikativno pitanje, isto tako insinuacije na strateške investicije itd. ono sve što su navodili. Međutim, evo kada sam pogledala koji je dio razminiran, to je područje sjeverno od graničnog prijelaza Debeli brijeg, zatim to je naselje Dubrava u Općini Konavle, Općina Dubrovačko primorje, naselje Topolo, sjeverozapadno od Trnovice itd., itd. ja ne znam da li su tu planirane neke strateške investicije. Nisam baš sigurna. Prema tome, moram isto tako reći da ne mora biti uvijek nekakva dogovorna pitanja. Ovo su pitanja koja su mene interesirala kao zastupnice iz Dubrovačko-neretvanske županije i naravno da sam pitala i iskoristila sam priliku predstavnik Vlade i isto tako ureda prema tome to je područje koje je mene interesiralo. A još ste malo prije spomenuli u odgovoru na jednu repliku, pitali ste o razminiranju podmorja, ne znam o nikakvoj podmornici, međutim svjesna sam situacije da se tu nije baš da se nema određene stav, a dobila sam odgovor od zamjenika ministra na to pitanje. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad sam ispričavam ja sam čuo samo pitanje ali ne dobro i htio sam pomoći, možda sam krivo rekao i oprostite. Vezano za vaš prvi dio dakle ovo što govore gospoda Novak i Grubišić, ja to čak mogu i razumjeti. Gledajte oni imaju apsolutno vjerojatno njima ljudi upućuju takva pitanja i po meni oni jesu dužni, pogotovo gospodin Novak koji dolazi iz Siska gdje je smješten centar, dapače to je njegova dužnost da on postavlja pitanja koja mu ljudi odnosno nekakve dileme i što ja znam već što mu ljudi prenose. Ja mislim čak imam i odgovore na neke njihove uvjetno rečeno dileme vezano za Dubrovnik odnosno dubrovačko područje zašto se to sada radi tamo, zašto ne ovdje, prije sam nešto malo radio tamo sa pirotehničarima u sustavu i mislim da znam zbog čega se to događa. I to nije po meni ništa neobično ali mislim da oni zaslužuju odgovore na ta pitanja, pa neka ljudi dođu u situaciju da procjene da li je to ono što je njih zadovoljilo ili ne, a samim tim i oni koji su im uputili takva pitanja dobit će odgovor pa će na koncu svi biti

međutim kao što sami znate zbog zatečenog stanja u proračunu, gospodarsku krizu sve poteškoće koje smo zatekli pa kao i ove koje nas pogađaju ovo je trenutno naša realnost. Vi ste rekli, spominjali ste odnos ove Vlade prema humanitarnom razminiranju i naveli ste ajmo reći 2008.i 2009.godinu, međutim ja bi vam isto tako htio reći da su ove godine za humanitarno razminiranje sredstva veća nego što su bila predviđena 2005., 2007., 2010., 2011.godine. u potpunosti se slažem s vama kada ste rekli da bi bilo dobro osigurati što više sredstava kako bi zaista Hrvatska postala zemlja bez mina i kako bi se svi osjećali sigurno. Hvala. Odgovor, kolega Milas. Možda treba i to reći nekad pa bez obzira o kome se radi, neka nauče ljudi ne davati obećanja olako nego neka čine neka barem stanu iza onog što su rekli. evo toliko o tome. A 2005., 2006.pa i logično je da se danas izdvajaju veća sredstva. Danas je veći sustav, danas imamo puno više tvrtki koje se bave razminiranjem, danas imamo veće mogućnosti tehnološke i sve druge i sasvim je normalno i logično da se veća sredstva izdvajaju. Šteta je što se ne izdvajaju još veća. Tvrdim i siguran sam da se može naći način kako bi se ispoštovao nacionalni program i kako bi se doista ono što je predviđeno za financiranje kako bi se to i našlo. I velim toliko rupa kroz koje jednostavno novac curi. Kada bi se to pokušalo, ja neću govoriti, neću sada filozofirati ni o pametnim telefonima, niti o automobilima, niti o ovome ne želim ulaziti, ali sam siguran da se par sto milijuna može nać što bi doista pomoglo djelatnosti protuminskog djelovanja dakle humanitarnog razminiranja da dođemo na grane, velim kada to već jednom polako možemo privoditi kraju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime kluba HNS-a Marijan Škvarić. Izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra i ravnatelju HCR-a, kolegice i kolege. Ja se ne bih previše bavio ovim podacima koji su tu navedeni u ovom izvješću, no to izvješće zaista moram reći da je izuzetno sadržajno, kvalitetno pripremljeno i ja bih u tom dijelu možda neke naznake problematike koja je bila dosad i možda pokušaj nekakvog rješenja. Tako da iako je od rata prošlo 18 godina Hrvatska je što se tiče mina među najzagađenijim zemljama. Mine su jedan od kroničnih problema Hrvatske, čak možemo reći da je to i civilizacijski i moralni porast svih nas koji živimo u 21. stoljeću. Potpuno razminiranje bi trebalo provesti do početka 2019. godine, a za što treba 3,5 milijardi kuna, a to je sve definirano u okviru Nacionalnog programa protuminskog djelovanja koje definira razdoblje 2009.-2019. godine, a s time se Republika Hrvatska obvezala da minsku opasnost potpuno ukloni u tom razdoblju. Ukupna vrijednost tog dijela za razminiranje je oko 4,5 milijardi kuna i kada to podijelimo sa tih 10 godina ispada da smo mi na godišnjoj razini u tom razdoblju trebali predvidjeti minimalno 450 milijuna kuna. Samim tim, ono što se vidi koliko je bilo prikazano osiguranih sredstava za sad to je dosta manjkavo i zaista možda i jedna sumnja da li ćemo uspjeti po tom programu i prema projektima Nacionalnog programa protuminskog djelovanja do 2019. godine uspjeti i riješiti riješiti cijelu tu površinu Hrvatske od mina. U ovom dijelu što je definirano da je veličina minski sumnjivog područja i područja zagađenog isključivo neubojitim i neeksplodiranim ubojitim sredstvima u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinca je iznosila 685,5 km2. Taj dio područja obuhvaćeno je svih 12 županija, a sada mi je drago čuti da se evo planira do 4. mjeseca ove godine da dvije županije neće biti više obuhvaćene sa minama. To je apsolutno dobar trend i dobar način rješavanja stvari. Također, poslovima razminiravanja u 2012. uklonjena je opasnost od minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodirajućih ubojitih sredstava u Republici Hrvatskoj s površine od 30 km2, od čega metodom potraživanja sa 10 km2, a metodom razminiravanja s 20 km2. Sukladno navedenom, Plan humanitarnog razminiravanja za 2012. godinu u dijelu koji se odnosi na razminiravanje ostvaren je 72%. U tom dijelu bih htio istaknuti koji su osnovni problemi koje sad imamo, a to je prije svega bih ja na prvom mjestu stavio a to je sigurnost ljudi. U Hrvatskoj je 3500 ljudi žrtava mina. Tijekom 2012. dogodila su se dva minska incidenta i jedna minska nesreća u kojima su stradale 3 osobe. U minskim incidentima jedan pirotehničar je smrtno stradao, a jedan je zadobio lakše tjelesne ozljede. U minskoj nesreći je smrtno stradao jedan civil. Od osnutka Hrvatskog centra za razminiravanje od '98. godine do 31. prosinca 2012. dogodilo se 235 minskih incidenata i nesreća u kojima je ukupno stradalo 314 314 osoba. Poginulo je 116 osoba, teške tjelesne ozljede zadobilo je 127 osoba, dok je 71 osoba lakše ozlijeđena. Od tih brojeva 68 stradalih bili su pirotehničari, a 22 žrtve su bile mlađe od 18 godina i to 5 poginulih. Zajedničke akcije edukacija … i upozoravanja dovele su do zaustavljanja stradavanja djece tako da je zadnje stradavanje bilo 2004. godine. Kada nažalost tome uključimo poginule osobe, ali u te poginule osobe moramo uključiti njihove obitelji, onda je to puno veća tragedija, puno veća žrtva. Tako da zaista sigurnost ljudi i sve aktivnosti koje smo si definirali u ovom izvješću mora biti temeljeno na taj dio. Drugi dio koji bi istaknuo to je i gospodarstvo. Koliko god razminiravanje bilo skupo, činjenica je da zbog mina hrvatska privreda svake godine gubi oko 500 milijuna kuna, a to je zbog šume koje se ne mogu sjeći, što zbog poljoprivrednih površina koje se ne mogu obrađivati, što zbog … potencijala koji se ne mogu iskoristiti. Mine još uvijek imamo i u parkovima prirode, imamo uz naše komunikacije, ceste, željeznice. Također mine još imamo i na našim granicama. Mi smo u Europi, šengenska granica zaista itekako moramo o tome voditi računa da nam se ne bi dogodila da možda mine su te koje čuvaju naše granice, a ne da mine budu te koje nažalost i sigurnost ljudi i gospodarstvo nam zbog toga ima problema. Ono što bi također rekli u gospodarstvu da i sama djelatnost razminiravanja u okviru Hrvatske ima svoj potencijal tako da pri HCR-u početkom 2012.godine akreditirano je 30-tak pravnih osoba u kojima je zaposleno 621 pirotehničar i koji posjeduju 55 strojeva i 20 pasa, a krajem 2012. godine akreditirano je 33 pravnih osoba za obavljanje poslova pretraživanja i razminiravanja u kojima je zaposleno 636 pirotehničara i koji posjeduju 54 stroja za razminiravanje i 16 pasa. To je itekako u tom dijelu potencijal kojega moramo iskoristiti i ono što je definirano, da najveći udio u poslovima humanitarnog razminiravanja u 2012. godini imale su tvrtka Mungos u vlasništvu države koja čini 10%, također tvrtka Dok-Ing sa učešćem od 8,9% i tvrtka Tornado sa udjelom od 7,9%. I treći dio koji bi htjeli ispred HNS-a ukazati na problematiku, a to je problem financiranja. Tako da poslije razminiravanja od '98. godine do danas financiraju se iz sljedećih izvora, i to: državnog proračuna, pravnih osoba i tijela državne uprave, zajmovi Svjetske banke i također od donatora. Ukupno je od osnivanja HCR-a do 31.12. investirano … 3,95 milijarde kuna, a državni proračun sudjeluje u tome sa skoro 60% u ukupnim sredstvima, a to iznosi 2,28 milijardi kuna.

Donacije su činile nešto manje od 5% sa 16 milijuna i EU kroz IPA projekte 22 milijuna kuna što čini 8%. Od planiranih 305 milijuna kuna ostvareno je 272 što čini 89% planiranih sredstava. Tu zaista bih htio napomenuti te problematike na način da mora se pojačati prije svega financiranje gdje nam je dosta u padu od donatora i također od pravnih osoba investitora. Oni su svi svedeni na Hrvatske šume, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, HŽ Holding, HEP i JANAF. I mislim da bi u tom dijelu kao rješenje bilo da

A naravno da moramo onda spomenuti i posebno pohvaliti i donatore od zemalja kao što su SAD, Njemačka, Japan. Također i same lokalne uprave a i pojedine županije. Mislim da bi u tim akcijama koje su nedefinirane u okviru Nacionalnog parka Krka, Zaklada Hrvatska bez mina da si možda razmislimo da i mi prvi kao saborski zastupnici se uključimo u određene takove programe, u donacije, da i sa svojim sredstvima budemo pomogli da se razminira ne kvadratni metar, nego kvadratni kilometar na svakom tom dijelu. Ono što bih posebno htio spomenuti koja su tu rješenja. Pa prije svega moramo jačati međunarodne suradnje, promovirati gospodarske potencijale u razminiranju na međunarodnoj razini. Ovdje je već spomenuto da imamo jako kvalitetne ljude koji se bave razminiranjem. Također imamo i mogućnosti da to bude izvozni brend i možda tim jačim međunarodnim kontaktima i suradnjama možemo vidjeti da to bude jedan izvozni produkt. Na žalost, ja mislim da nemamo još ni jedan primjer da smo odradili jedan posao na nekakvom međunarodnom dijelu ili da smo dobili nekakav međunarodni natječaj. A za to da dobijemo opet moraju …/Govornik se ne razumije./… tih naših firmi stajati kako kvalitetni financijski sektor, a tako i potpora naše Vlade. Moraju biti povećana sredstva za razminiranje, ono što smo rekli sa svih razina. Govorili smo o tom dijelu i prije svega fondovi EU. Ali kad govorimo o fondovima, fondovi se ne mogu danas planirati i sutra realizirati. Priprema traje puno godina i ono je, zakasnili smo ne prošle godine, pretprošle godine smo zakasnili prije pet ili šest godina, da smo si kvalitetno pripremili programe, projekte i sve ono što treba da možemo kandidirati prema fondovima EU. I ono I ono što je bitno kao rješenje trebamo povećati efikasnost i operativnost svih sudionika, a naročito onim sudionicima koji se bavi postupcima razminiranja. A to je ono da moramo možda na neki način definirati jedinstvene pravilnike, moramo definirati možda i jedinstvenu cijenu razminiranja jer ovih 33 subjekata koji se bave razminiranjem možda jedni drugim tako konkuriraju na način da se spušta jedinična cijena koja je sada oko 7,66 kuna i još uvijek je premala da sva ta poduzeća i sve te firme mogu u cijeloj godini na neki način snositi one troškove ne samo za onu opremu koja je izuzetno skupa i brzo se troši, nego i za same ljude. Pa tu je isto još jedan prijedlog da problem svih tih tvrtki velika nelikvidnost i visoki porezni dugovi. I mislim da bi trebali na razini Vlade Hvala vam a i nitko nema nikakve koristi. Naravno, na ovaj bi se način sačuvala radna mjesta, osigurao bi se kontinuitet rada tvrtki, podmirili bi se dugovi prema radnicima, dobavljačima, a razminirala bi se značajnija površina prema prioritetima države. Onda je pitanje a zašto te tvrtke dolaze u problem nelikvidnosti i dugova? Pa zato što svaka tvrtka si godinu dana unaprijed planira koliko treba ljudi, koliko treba dati za plaću, koju treba opremu. Ako se onda taj dio planiranja i sredstva koja se ulažu za razminiranje ne ostvare, naravno onda u tom dijelu itekako dolazi do takovih problema. Evo i na kraju prije svega ono što bih htio istaknuti, da razminiranje ne bi smjelo biti trošak nego ulaganje. I ova Vlada naročito Hrvatski centar za razminiranje to itekako uviđa, naročito što je postavljen cilj koji nam se svima treba biti isti, a to je da želimo Hrvatsku bez mina i također uz veći gospodarski razvoj Hrvatske, te će klub HNS-a Liberalni demokrati podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. povlačenje sredstava iz EU fondova, a isto tako ovdje smo čuli, smatram nekorektnim zapravo spominjanje pametnih telefona, spominjanje nekakvih luksuznih vozila i da su se ta sredstva mogla hajmo reći utrošiti u razminiranje. Pa ja bih isto tako onda mogao reći čujte možda su se sredstva iz Fimi-Medie, crnih fondova isto tako mogla utrošiti u tu svrhu pa bi danas imali zaista veće područje očišćeno od mina. Hvala. Odgovor kolega Škvarić. po nekakvih milijun, deset milijuna i sto milijuna kuna namaknemo i da uložimo u ono što zaista želimo u ovoj Hrvatskoj. I ovom našom porukom želimo Hrvatsku bez mina. Bilo je puno prilike, nije bilo na žalost volje ili želje da se to napravi. Ali još jedanput ova Vlada i centri itekako sad to žele i mislim da smo na dobrom putu. Hvala Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Krešimir Bubalo, izvolite. lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Tonkoviću, poštovani gospodine Jakopec, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2012. godinu. Vrijeme je prošlo. Evo dosta se toga čulo u raspravama. Volio bih više da imamo izvješće za 2013. godinu, ovo je vrlo važna tema, posebice za nas Osječko-baranjsku županiju, ali i za cijelu Slavoniju i Baranju jer upravo od ovih 12 županija 5 je slavonsko-baranjskih, upravo mi koji smo itekako osjetili i rat, ali osjećamo posljedice rata. Mine su rezultat i agresije na Republiku Hrvatsku, prema tome oni koji se pitaju da li povlačiti ili ne povlačiti tužbu nemaju šta dvojiti. Oni koji su postavljali trebaju i pomoći da se Hrvatska razminira. No evo želim reći odmah na početku, prije nekoliko godina kad sam bio župan Osječko-baranjske županije, upravljao sam s njom par godina i onda su me pitali koji je najveći problem u Osječko-baranjskoj županiji koji ne možete riješiti. To je bila 2008., u to vrijeme gospodarstvo je išlo, značajno smo smanjili i broj nezaposlenih i rasle su gospodarske zone i u svim segmentima sve je raslo, išlo je dobro, no postojao je problem koji nismo mogli sami riješiti ni uz pomoć donatora, a to je upravo problem razminiranja. Sjećam se i prije nekoliko godina kad smo agresivnije počeli nastupati u Bruxellesu, otvorili i regionalnu razvojnu agenciju, pokušali smo i razgovarat u Bruxellesu, no u tom trenutku su nam bili rekli nema Hrvatske i minskih karata na karti Europe. Prema tome, to je ono što je imperativ, što treba ubacit, unijet u strategiju, unijet u planove kako bi i Hrvatska mogla dobiti dio sredstava. Drago mi je da smo zajednički s HCR-om realizirali projekat, razminirali ovaj pojas uz mađarsku granicu, ali bilo je tu puno posla, puno rada i puno truda. I odmah želim reći na početku u ime HDSSB-a, mi ćemo podržat ovo izvješće, izvješće za 2012. godinu i mislim da i HCR se trudi kao i tvrtke za razminiranje, no to još uvijek nije dovoljno. Nije dovoljno jer smatram da bi Vlada trebala više sredstava izdvajati upravo za ovu namjenu. Treba čestitati Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama i svima koji su državnim sustavima pomagali ali mogli smo više, posebno u ovom dijelu okućnica i prostora bliže stambenim naseljima, ali s posebnim fokusom na obradive površine jer svi znamo da, posebno kad govorimo o eko proizvodnji na tim prostorima, da se mogu multiplicirati sredstva i imati značajan prinos upravo na tim prostorima. upravo kad gledamo izvješće za 2012. godinu onda se vidi nesklad sa nacionalnim programom koji je donijet 2009., a odnosi se na razdoblje do 2019. kada smo obećali da ćemo razminirat Republiku Hrvatsku. Ono što nam se pojavljuje kao problem od 1.7. to je da izostaju donacije, izostaju i to je veliki hendikep, a posebno se treba zahvaliti na dosadašnjim donacijama i Njemačkoj i Americi i nama dragim prijateljima koji su pomagali da se Hrvatska razminira. Ja želim reći i kao župan i gradonačelnik, u HCR-u sam uvijek vidio partnera i često smo kroz pojedine donacije išli u zajedničke projekte i razminirali prostore, smatrali smo da je to važno i drago mi je kad vidim na popisu još nekoliko jedinica lokalne uprave, no to je jedan manji dio u Republici Hrvatskoj. Ali postoje i one snažne jedinice lokalne i regionalne uprave u Republici Hrvatskoj koje su mogle i svojim donacijama pomagati onim razvijenim prostorima i zato često progovaramo da je potrebna u Hrvatskoj fiskalna decentralizacija, potrebni su fondovi poravnanja, potrebni su fondovi koji će pomagati i ratom razrušenim prostorima, devastiranima, minski sumnjivim prostorima i prostorima koji su nerazvijeni, a upravo takva je Slavonija i Baranja. Prema tome i projekti koji se pripremaju u odnosu na strukturne fondove, sad nam se tek otvaraju vrata za prave fondove, strukturne fondove. Tu treba zajednički raditi, ali opet ćemo doći do onog problema multipliciranja sredstava i učešća u samim projektima. Prema tome, to je jedan od prioriteta upravo sigurnost naših građana, gospodarski rast i gospodarski problemi koje imamo, posebno u ovom dijelu Hrvatske koja je pod minama, moramo ih zajednički rješavati. na to razdoblje, ali i površinu od 639 km2 u 12 županija, 93 jedinice lokalne uprave, ona sigurno da je velika i kad gledamo čini mi se po nekoj kalkulaciji bilo bi potrebno negdje 3 milijarde kuna za njeno razminiranje cijele Hrvatske. To su ogromna sredstva i bojim se da do 2019. nećemo napravit posao. Ja bih volio čuti i rokove koji su to za završetak u Republici Hrvatskoj svih prostora, a posebice imali smo garanciju da će plan razminiranja za poljoprivredne površine biti završeno za 2015. godinom. Ja bih molio samo vašu konstataciju da li će to biti do kraja 2015. godine ili neće. Nas to posebno zanima u Slavoniji i Baranji. Isto tako, molio bih odgovor, bilo je 463 stručna nadzora, 16 ih je bilo određenih kao nekvalitetnih ili su ponovljeni radovi. Molio bih samo tu pojašnjenje i tko je odgovarao zato što nije posao izvršen dobro. Da li je netko poginuo ili nije, to me isto zanima. Ono što je evidentno, od 2009. pada izdvajanje za razminiranje i to je ono što mislim da nije dobro. Pa imali smo nedavno prigodu vidjeti proračun Republike Hrvatske gdje se za Vladu povećava iznos za 22%, a u isto vrijeme nam pada iznos za razminiranje i to je ono što nije dobro. Biti pirotehničar, to je možda jedan od najtežih i najodgovornijih poslova. Tu možete pogriješit jednom. Milanović može pogriješit svaki dan, neće taj dan nastradat, nastradat će na izborima ili će nastradat Hrvatska …, ali ali Vlada je povećala izdvajanje sama sebi 22% u proračunu za 2014. godinu, a u isto vrijeme smanjeno je upravo izdvajanje iz proračuna za ovu namjenu. Ono što je također problem, problem su oznake. Piše da ih ima 13516, ali ja se često sjećam da smo na pojedinim prostorima imali prigodu vidjeti pa i po nekim dijelovima gdje znamo tko živi, tih tabli a nema ih gdje ih treba biti. I sigurno da je preispitivanje oznaka, to je jedan od važnijih poslova da nam ljudi koji ne žive u tom prostoru ne uđu u minski sumnjive prostore, posebice govorim kod nas u Baranji, Kopačkom ritu i prostorima koji su atraktivni za turiste. To je jedna od važnijih stvari. Čestitam na tribinama, čestitam na edukacijama. Mislim da smo dosta radili kroz vijeće za prevenciju upravo na edukacijama i smatram da je to vrlo važno. Važna je vaša suradnja sa lovačkim savezom. Često smo imali prigodu vidjeti kako lovci nastradaju, evo i ljetos kod nas imali smo prigodu u Ladislavcima vidjeti u minskom polju jedan ugledan doktor je nastradao. Znači to su problemi s kojim se susrećemo svakodnevno da ne pričamo i o divljači, sada pričamo o ljudima koji su naše bogatstvo, 235 je bilo minskih incidenata, 314 stradalih, 116 poginulih osoba, to je brojka koja je impozantna. Ljudski život nema cijenu, prema tome upravo ovaj proces treba se ubrzati. Gledajući vaš program za 2012.u planu je 134,5 km, razminirano je 69,8, opet nedovoljno zbog sredstava. A i danas se pitamo, Planu 21 kojeg sam čitao nekoliko puta pisalo je da će se povećati sredstva za razminiranje. To se ne događa. Pa ja bih volio barem u tom djelu Plana 21 da se dogodilo da se ispuni ono što se obećavalo. No da ne bude sve idealno ja bih vam postavio još nekoliko pitanja. Nigdje se ne spominje osnivanje vladinog ureda za razminiranje i koje su njegove aktivnosti posebno u 2012.i koliko je potrošio novaca. Koliko je prikupio novaca iz EU, to je drugo pitanje. Tu se trebamo itekako naoružati ako je taj ured prikupio sredstava koliko je potrošio novaca barem toliko, to je onda dobro. Ako nije barem donio toliko novaca koliko je koštao ured, onda smatram da ga treba ukinuti. To je stav HDSSB-a. Drugo pitanje koje me isto zanima a kolega Novak se ga se dotakao, koliko od ukupnog broja određenih projekata u 2012.pa ja bih volio čuti i u 2013. riješeno u redovnom postupku javne nabave a koliko je po pitanju žurnosti i tko su pravne osobe, koje su to poslove dobivale temeljem ove zakonske mogućnosti. Znamo da postoji zakonska mogućnost, znamo i ovih dana da je Rončević oslobođen za kamione, znamo. Ali ja bih volio čuti koji su to razlozi žurnosti u 2012.da ne kažem 2013.ili 2014. da se mi negdje žurimo. Žurnost bi ja volio da piše povećanje u proračunu RH 100% za izdvajanje za mine i onda bih to shvatio kao žurnost. Hrvatska je odlučila završiti proces razminiranja ali žurnost u natječaju mi u HDSSB-u u tom ne možemo vas podržati da negdje žurite, molimo točan odgovor koliko je bilo takvih žurnosti. Ono što je definitivno to je da je 627 pirotehničara radilo tijekom 2012.godine ali mene zanima koliko je stvarno bila angažiranost kapaciteta jer u brojkama i kad sam gledao mislim da smo gotovo duplo kvadratnih razminirali a mogli smo 55, negdje sam pročitao. Znači, nedovoljna je bila angažiranost tih naših snaga a to je ustvari opet zbog nedovoljno sredstava koji su izdvojeni za tu namjenu. Također još jedno pitanje, možda i spekulacija može za kraj, treba se pitati, izrada je novog zakona i da li je točno da se novom zakonskom regulativom ponovo se smanjuje, režu prava pirotehničara te zašto je došlo do općeg štrajka pirotehničara tijekom 2013.i da li će se ponoviti u 2014.po vašoj procjeni? Rekao sam, to je odgovoran posao, važan posao, posao gdje se može samo jednom pogriješiti i sigurno da je bitno da su ti dečki koji rade taj odgovoran posao i plaćeni. Ono što je naša sugestija a bilo je rasprave ovih dana to je pitanje da li za pirotehničare i tvrtke koje se bave tim poslom da li mogu koristiti plavi dizel? To bi bilo od velike pomoći i mislim da i Linić i Vlada treba preispitati odluku i pružiti mogućost, malo prije je Boro govorio o donacijama vezano za PDV i na donacije, to molim odgovor u ime HDSSB-a ali i kad govorimo o plavom dizelu i korištenja upravo plavog dizela za 36 tvrtki koje se bave ovim poslom. Prema tome, rekao sam, HDSSB će podržati ovi izvješće. Volio bih da u planu za 2014.budu više Osječko-baranjska županija a i cijela Slavonija i Baranja, da uspijemo do 2019. razminirat RH doista bi bio sretan ali u ovom trenutku ne dijelim taj optimizam i jednostavno molim odgovore na postavljena pitanja. Zahvaljujem se na suradnji u ime Osječko-baranjske županije i grada Osijeka i Slavonije i Baranje na vrijednom radu. Apeliram u ime HDSSB-a još jednom na Vladu, očekujem rebalans proračuna ako će se igdje usmjerit sredstva to je upravno razminiranje poljoprivrednih površina, okućnica, to je puno važnije od kolega Nekiću onih mobitela ili onih džipova ili svega onoga o čemu smo pričali kad se donosio proračun za 2014.godinu. Hvala lijepo. Hvala i vama. Ovime smo iscrpili popis zainteresiranih. Završno u ime predlagatelja zamjeniče izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupnice i zastupnice, puno pitanja, puno želja ali u jednom smo svi sukladni, da želimo što prije našim građanima, tj. nama, našim obiteljima omogućiti miran život bez ovog opterećenja i bez straha. Znači to je nešto na čemu smatram da je konsenzus i u nas a i vidim da ste podržali ovo izvješće. Međutim u životu svakog i od nas pa i naše zajednice postoje neki objektivni limiti a to je ova situacija u kojoj se nažalost svijet, Europa pa i naša domovina. Problem je uvijek novac, treba sve sustave u našem tijelu, svim našim sustavima u našem tijelu treba omogućiti danas kisik, a tako i svim dijelovima našeg sustava, naše zajednice, treba omogućiti barem koliko takva sredstva da bi mogli funkcionirati kao zajednica. Vlada želi i hoće ovaj problem riješiti od prije u okviru objektivnih mogućih dostupnih sredstava, Vlada je učinila sve, ali nedostatak je jer treba i neke druge sustave održati da i oni funkcioniraju u ovom trenutku koji je složen. Ovaj jaz između nedostatka sredstava kad bi imali dovoljnu količinu sredstava, bi se pitanje riješilo vrlo brzo, ali taj jaz pokušavam se premostiti preko europskih fondova, korištenje tih fondova, a Osječko-baranjska županija je jedan odličan primjer takvog jednog rada i na tome i tim ljudima i vama gospodine koji dolazite iz te županije, hvala. Znači, ili će postaviti ono pitanje, a za što je ovo riješeno prije, a zašto nije ono tamo riješeno pitanje? Teško je istovremeno riješiti sva pitanja kada nemate dovoljnu količinu novca, ali ljudi stručni, ljudi koji rade ovaj problem, koji žive s ovim problemom su ocijenili da je puno bolje umjesto ovih disperziranih malih, sitnih projektića, da se stalno nešto, ajmo reći sada u jednom dijelu države riješi, pa sutra prebacujemo tehniku i ljude na drugi dio države pa tu nešto riješimo, da se tu ne gube novci u onom transportu, dislokaciji ljudi, tehnike, itd. Oni su procijenili da je bolje očistiti ove dvije županije, završiti priču s njima i dogodine omogućiti na ovim drugim područjima i vaše županije, gospodine koji ste zastupnik iz laburista, omogućiti da se tamo prioritetne lokacije u puno većem obimu zahvate i dogodine riješe. To je jedno operativno pitanje i uvijek ćemo svi mi zajedno možda biti nezadovoljni zašto se u onom dijelu područja naše zajednice riješilo, a nama ne? Međutim, riješit će se. Do 2015. godine, ali ništa se u životu ne može predvidjeti, ne možemo ni predvidjeti hoćemo li se sutra probuditi, nitko od nas nema garancija dal će sutra biti živ, ali u okviru sadašnje situacije, planirane situacije, 2015. godina je godina kada bi sve poljoprivredne površine trebale biti vraćene svrsi, trebale bi i mi to želimo i hoćemo, a vidjet ćemo što će nas život i Bog podariti, da li ćemo biti u prilici to odraditi. Ja ostala pitanja koja su ovdje nametnuta u raspravi, vrlo interesantna pitanja, od PDV-a i ostalih, uvijek smo slobodni za razgovor izvan ove rasprave i ja bih vama zahvalio još jednom Hvala i vama zamjeniče. Hvala i ravnatelju.